Имаме необходимия кворум – откривам заседанието. Уважаеми дами и господа, уважаеми народни представители! Днес България отбелязва една от най-забележителните дати в своята история – 131-та годишнина от приемането на Търновската конституция. Освен Ден на Конституцията, 16 април е и професионален празник на юриста. Нека да поздравим всички български юристи на този ден, когато преди 131 година успешно приключва работата на Учредителното Народно събрание и е приета Търновската конституция. Вярвам, че всеки от нас осъзнава, че днес отново трябва да осмисли основополагащото значение на непреходните демократични начала, заложени в Търновската конституция и намерили съвременен израз в основния закон на Република Вярвам, че с високо съзнание за граждански дълг и отговорност, както и с професионализъм и активни усилия, българските юристи достойно ще отговорят на повелята за утвърждаване на върховенството на закона и правовия ред в живота на страната ни днес, както и категорични гаранции за правата на гражданите и интересите на държавата. Честит празник, уважаеми народни представители! Уважаеми народни представители, ще направя едно предложение, а именно по чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Ще направя разместване в точките и предлагам първа точка в днешното работно заседание да бъде Законопроектът за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Ще го поставя на гласуване. Има ли обратно предложение? Няма. Моля народните представители да гласуват това предложение.

внесен от Министерски съвет на 06.04.2010 г. На заседание, проведено на 15 април 2010 г., Комисията по бюджет и финанси

Необходимите инвестиции за реализацията на стратегията възлизат на около 6,9 млрд. евро. Част от тях ще бъдат осигурени чрез европейските фондове чрез оперативните програми „Околна среда” и „Развитие на земеделските райони”. Тъй като тези средства не са достатъчни, се налага търсене на други източници на финансиране от международни финансови институции, които да допълват и направят по-ефективно оползотворяването на средствата от европейските фондове. Основните цели на проекта са: да се окаже съдействие на общините при планирането и реализацията на проекти за водоснабдяване и канализация; да се подобри качеството на ВиК услугите в определени райони на страната, като се премахнат режимите на водоснабдяването и се достави на потребителите питейна вода в съответствие с нормативните изисквания за нейното качество. Общата стойност на проекта е 101 млн. в т.ч. 81 млн. евро заем от Международната банка за възстановяване и развитие и 20 млн. 199 хил. 375 евро съфинансиране от държавния бюджет. На 13 октомври 2009 г. са проведени разговори с Международната банка за възстановяване и развитие. На 24 ноември 2009 г. пакетът от документите по „Проект за развитие на общинската инфраструктура” е разгледан и одобрен от Борда на директорите на Международната банка за възстановяване и развитие. След дискусия се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”. На основание на горното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен под № 002-02-14 от Министерски съвет На свое редовно заседание, проведено на 15 април 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-14, внесен от Министерски съвет. От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Георги Прегьов - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Основните цели на проекта са да окаже съдействие на общините при планирането и реализацията на проекти за водоснабдяване и канализация, да се подобри качеството на ВиК услугите в определени райони на страната, като се премахнат режимите във водоснабдяването. Проектът ще се реализира в три компонента, в които са предвидени средства за: техническа помощ за подготовка на проекти и тръжни документи, строителен надзор, одит и консултантски услуги; изготвяне на 48 регионални генерални плана и 40 градски генерални плана за развитие на водоснабдяването и канализацията; доизграждане на язовирите „Луда Яна”, „Нейковци” и „Пловдивци” и реконструкцията на язовир „Студена”. Проектът ще се реализира в периода 2010-2015 г., а погасяването на заема, чийто размер е 81 млн. евро – в периода 2017-2028 г. Въз основа на проведената дискусия и в резултат на гласуването Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно – с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-14, внесен от Министерски съвет”. Благодаря. С доклада на Комисията по околната среда и водите ще ни запознае Искра Михайлова.

№ 002-02-14, внесен от Министерския съвет на 6 април 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 април 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение

госпожа Светлана Панова – началник отдел в дирекция „Външни финанси”, и госпожа Десислава Лазова – държавен експерт в дирекция „Външни финанси” при Министерството на финансите. От името на вносителя, господин Полимиров представи предлагания за ратификация законопроект и мотивите за неговото приемане. За нормалния живот на хората, както и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места водоснабдяването и канализацията имат важно ключово значение. Критериите за качество на услугите по ВиК в Европейската общност са високи, а отговорностите, които е поела страната ни с присъединяването си към Общността ни задължават да постигнем да постигнем съществен напредък в тази област, и то в кратки срокове. Подобряването на качеството на ВиК услугите е част от Националната стратегия за развитие на водния сектор и основна цел на Националната стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията, приета от правителството на страната през 2004 г. Постигането на тази цел е свързано с изграждането на значителна по обем инфраструктура: язовири, водопроводи, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, канализация на много населени места, както и подобряване на вече съществуваща и амортизирана инфраструктура. Необходимите инвестиции са около 7 млрд. евро. Част от средствата ще бъдат осигурени чрез европейските фондове с оперативните програми „Околна среда” и „Развитие на селските райони”, но те няма да са достатъчни, което налага търсенето и на други източници на финансиране от международни финансови институции, които да допълнят и направят по-ефективно оползотворяването на средствата от европейските фондове. Именно в тази връзка е и предложеният за реализация „Проект за развитие на общинската инфраструктура”, който ще се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Предвижда се реализация на проекта в три компонента, включващи техническа помощ, изготвяне на регионални и градски планове за развитие на ВиК и доизграждане на язовирите „Луда Яна” (водоснабдяване на Панагюрище), „Нейковци” (водоснабдяване на Трявна) и „Пловдивци” (водоснабдяване на Мадан и Рудозем), както и пречиствателни станции за питейни води на тези градове и реконструкция на язовир „Студена”, водоснабдяващ Перник. Отношение по предложения законопроект взеха народните представители Костадин Язов, Огнян Пейчев, Павел Димитров, Георги Божинов и Петър Курумбашев. Отговори бяха предложени от господин Полимиров и госпожа Панова. В заключение, Комисията по околната среда и водите счита, че проектозаконът е обоснован и заемът е необходим за съфинансиране на дейности по изграждане на водоснабдителни и канализационни обекти в страната ни. След проведените разисквания Комисията по околната среда и водите единодушно прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение

Комисията по правни въпроси: доклада на Комисията по правни въпроси: „На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на

На основание Решение № 373 на Министерския съвет от 25 май 2009 г. и Решение на Народното събрание от 30 май 2009 г. са проведени преговори с Международната банка за възстановяване и развитие. Пакетът от документи по „Проект за развитие на общинската инфраструктура” е разгледан и одобрен от Борда на директорите на Международната банка за възстановяване и развитие, за което са уведомени министърът на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството с писмо от 27 ноември 2009 г. На 1 февруари 2010 г. е подписано Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие Заемно споразумение № 7834 – БГ, съгласно което проектът ще се реализира в периода 2010-2015 г., а погасяването на заема – в периода 2017-2028 г. След проведената дискусия единодушно с 16 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Подобряването на качеството на ВиК услугите е основна цел на Националната стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията, приета от правителството през 2004 г. като част от Националната стратегия за развитие на водния сектор. Членството на страната ни в Европейската общност и отговорностите, които сме поели с него, ни задължават в кратки срокове да постигнем съществен напредък в тази област. Необходимите инвестиции за реализация на стратегията възлизат на около 6,9 милиарда евро. Част от тях ще бъдат осигурени чрез европейските фондове, чрез оперативните програми „Околна среда” и „Развитие на земеделските райони”, но те не са достатъчни за изграждането на необходимата ВиК инфраструктура. Това налага, заедно със средствата по оперативните програми, да се търсят и други източници на финансиране от международни финансови институции, които да допълват и направят по-ефективно оползотворяването на средствата от европейските фондове. Във връзка с това е предложен за реализация „Проект за развитие на общинската инфраструктура”, който ще се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Съгласно подписаното споразумение проектът ще се реализира в периода 2010-2015 г., а погасяването на заема – в периода 2017 2028 г. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:

Благодаря. Откривам дискусията. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Гагаузов.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

последните дни сме свидетели на сериозни твърдения с колко много коалицията, която

господин председателстващ. С тази ратификация, по която ние работим почти три години, ще бъдат осигурени допълнително извън националното финансиране 80 млн. евро. Тези 80 млн. евро са предназначени за изграждането на три язовира и реконструкцията на четвърти язовир. Освен това ще бъдат изготвени мастерс планове на 48 структури, с което ще бъде покрита цялата територия на страната и заедно с Министерството на околната среда и водите, което инвестира в същата област, ще бъде направено така, че да се знае на територията на страната във всяко населено място каква нужда има от инвестиране в сектор „Водоснабдяване и канализация”. Казвам това, защото искам да се знае, че в края на моя мандат аз оставих неразплатени разходи в Министерството на регионалното развитие и тъй като не беше изпълнен бюджетът за миналата година. Само с този кредит осигурявам на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 160 млн. лв. Забележете, първият въпрос, който ми беше зададен, е дали са сключени вече договори по тези обекти. Не, не са сключени договори, уважаеми дами и господа, за нито един от тези обекти. Сега вие ще сключвате договорите и трябва да сте много щастливи. Така, че искам да пожелая успех на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и не искам да чувам повече, че предното ръководство е ощетило с нещо това министерство. Благодаря за вниманието.

изпълнението на мастерс плановете за ВиК-тата и агломерациите с над 10 000 еквивалентни жители е ключов въпрос на България, за да може да отговори на изискванията и да може правилно да планира своите инвестиции в следващите периоди. Тук трябва да обърнем внимание,

Ще бъде добре в следващите седмици, когато успеят, да поканим тримата министри – на регионалното развитие и благоустройството, на околната среда и водите и на земеделието и храните, за да може да за да може да се направи дебат за сроковете по изпълнението на тези действия. Ще припомня, че в края на миналата година ние удължихме срока за изграждането на новите асоциации за управление на ВиК-системите на териториален принцип. За съжаление към днешна дата този процес не върви с необходимите темпове. Така че макар и да изглежда рутинно днешното действие за ратификация на този закон, трябва да погледнем в неговите по-дълбоки аспекти и да има повече мотивация в изпълнителната власт, защото недобрата концентрация върху тези действия ще доведе до небързото и неефективно усвояване на европейските средства. Последното нещо, което искам да кажа

Защото процедурите за възлагане изпълнението на строително-монтажните работи на четирите язовира бяха доведени да приемане на покани по къса листа и през тези девет месеца можеше да бъде извървян този път. Към момента в четири много важни региона на страната, където и без това безработицата е висока, да бъдат създадени поне 2000 работни места. Ето това според мен трябва да бъде във фокуса на Народното събрание, защото то е най-висшият орган на конституционен ред, и трябва да се опитаме да имаме отговорността да изискваме от изпълнителната власт да върши своята работа. Иначе, разбира се, този законопроект трябва да бъде подкрепен и по най-бързия начин да се следи за неговото изпълнение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Желание за изказване? Заповядайте,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Начинът, по който се обсъжда този важен законопроект, и начинът, по който беше обсъден в комисиите, не отговарят на онази степен на сериозност, която има този законопроект. Искам да кажа, че преговорите със Световната банка отпреди 3-4 години за уточняването на рамката на този заем имат и едно друго измерение. Това не са само размерът на сумата, която ще получи България, и условията, при които ще получи тези средства. Това е мероприятие, което има – бих казал – дисциплиниращ ефект. Преговорите с Банката за този заем, мандатът, който парламентът даде на правителството да води преговорите и да подготви настоящия акт, както и преговорите на българското правителство с комисията относно някои от оперативните програми, са белязани със съзнанието (много преди критиките на това правителство), че нещата в България трябва да се поставят на друга основа. Кое е дисциплиниращото? Ако досега от националното финансиране, от кохезионните фондове, от външните привлечени средства, от предприсъединителните фондове и от други източници се провеждаха мероприятия във водния сектор на България, след приемането на условията на този заем и след изпълнението на едната част от ангажиментите, които поемаме за изразходването на тези средства за тъй наречените мастерс планове, в България всеки отделен проект във водния сектор ще бъде част от цялото, което е виждането, представата и резултатът на дадения мастерс план за отделната водна асоциация. Това е изключително важно, но то няма да реши с магическа пръчка проблемите, защото както казаха ораторите преди мен, ние можехме да провеждаме процедурите и с касовото постъпване на средствата в бюджета на България да имаме стартирани процедури за изготвянето на тези местерс планове. Защото ако те бъдат изготвени в тригодишен срок, както се предвижда - до края на мандата на това правителство, ще трябва да разчитаме тъй наречените водни асоциации да преодоляват проблемите от предишни периоди, които се критикуват, и да бъдат органите, които ще преценяват всеки отделен проект, неговото място в реализирането на стратегията, преди да имаме мастерс план. Така че беше добре тук да участват министърът на финансите, който има ангажимент по този закон да контролира; министърът на регионалното развитие, който има част от ангажиментите, и министърът на околната среда и водите, който има своите ангажименти, за да може след реализирането на средствата по този заем да отговори на изискванията за получаването на средства по От изслушването на представителите на отделните министерства по време на обсъжданията в комисиите останах с впечатлението, че този синхрон отсъства, че ясната хронограма на действията, които трябва да се извършат, и взаимната обусловеност на процесите в отделните министерства отсъства. Ето защо днес взимаме едно важно решение, което не е докрай осмислено от изпълнителната власт, и има една опасност – една трета от парите ще отидат за планиране, тази дума, която беше презряна в първите години на прехода. Оказва се обаче, че без тези планове няма да можем да целенасочим изразходването на средствата и да постигнем целите. Последно, казваме, че този заем е добър. Той е добър, защото 7 години няма да го връщаме. Има 7 години гратисен период. Първият падеж ще бъде по времето на следващото или по, по-следващото правителство на България. Дано тогава няма един сърдит премиер и един капризен министър на финансите, който да се разсърди за това, че падежът на връщането на този заем ще бъде точно по негово време. Но така стоят нещата в реалния живот. Утре, след подписването на този закон, ние ще получим около 160 милиона приход в бюджета на България. Ще го изразходваме и, дай Боже, да бъде за това, за което сме го взели. А след 7 години ще започне за един период от още 8 години, значи за 15, връщането на този заем. Така че проблемът не е в заема, проблемът е дали дисциплиниращите мерки, които се предлагат и налагат на България срещу тези пари, ще доведат до действия на правителството, което да доведе до оптимални резултати. В противен случай и този заем ще бъде като един друг воден заем, за който 100 милиона отидоха на вятъра; за един друг здравен заем, за който парите отидоха на вятъра; за един друг образователен заем, за който ни учеха как да пишем буквари и парите отидоха на вятъра. Дано този скромен дебат бъде повод за размисъл в правителството, за по-трезви приказки относно миналото и за по-голяма отговорност за бъдещето. Благодаря Ви. Реплики? Няма. За изказване – господин Татарски. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Темата наистина е важна и законът не бива току-така да минава през пленарната зала, защото касае един изключително важен сектор за нашата страна, за нашите общини. Вече разбрахме, че за реконструкцията, модернизацията на този сектор са необходими 5-6 млрд. евро, които няма как да бъдат получени само чрез европейските програми, трябва да се търсят и такива форми на финансиране. От това, което чух преди малко от колегите, не е коректно да се говори, че това ще бъде поредният загубен заем. Не е коректно да се говори, че досега би могло да се проведат процедури по избор на изпълнител отново с неосигурено финансиране. Не е коректно да кажем, че законът, който се прие – Законът за водите с тъй наречените водни асоциации, е добър. Той беше спасителен вариант, за да ни отпуснат средствата по „Околна среда”. Затова и не работи, защото той не е добър. Затова е необходимо той да се промени. Аз се надявам много скоро в нашата пленарна зала да влезе изменение на този закон, който да даде един работещ вариант, един работещ механизъм. Общините определено са притеснени по какъв начин ще стопанисват, управляват тази система. Няма яснота. Затова и се предприемат мерки от нашето правителство, колеги, за изработването на стратегия, може би създаването на Национална водна компания. Но очевидно този закон трябва да бъде преработен, очевидно е необходимо да има и осигурени средства и естествено чак тогава да проведем процедурите по избор на изпълнител за тези наистина важни обекти. Аз не смятам, че средствата ще бъдат похабени. Смятам, че трябва да се работи по този начин – след ратификация, след осигуряване на средства, провеждане на процедури, избор на изпълнител, реализация на проектите. Тези водни асоциации, на които толкова много се възлага надежда, няма да заработят, защото не е решен въпросът с довеждащите съоръжения, с водовземните съоръжения. Необходим е един наистина много сериозен дебат не само по осигуряване на финансирането, а и по това как ще бъдат харчени тези средства. Затова наистина въпросът е много важен. Ние сега решаваме една част от него – финансирането на част от този проблем, но по-съществената, законодателната предстои. Затова, колеги, аз се обръщам към всички с молба много внимателно, много отговорно да подходим, когато подготвяме този Закон за водите и когато взимаме решения за водния сектор. Благодаря.

Уважаеми господин Татарски, аз бих предложил Вие да инициирате една широка дискусия. Нека вашата комисия да бъде водеща, да поканите всички други, защото действително има някакво неразбиране. Да, трябваше да има специален Закон за ВиК, не променящ Закона за водите, но той не е направен спасителен, защото тези текстове, които в крайна сметка влязоха в измененията на Закона за водите миналата година, са плод на повече от 10-годишна дискусия. Те не са плод само на действията на предходния парламент и предходното правителство. МИХАЛЕВСКИ: Извинявам се, казвам Ви го като колега. Вие си противоречите. Ако той не е добър, защо тогава Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява стъпка по стъпка, макар и забавено, тези действия за асоциациите? Второ, извинете ме, ще го кажа обаче като професионалист: няма нищо общо строителството на язовирите с постановките в Закона за водите. Абсолютно нищо общо няма. Тези язовири решават много важни проблеми, още повече голяма част от тях са изпълнени над 50%. Така че моята молба към Вас е: като водеща комисия, организирайте спешно тази дискусия, където да поканим всички видове експерти да си кажат мненията, защото най-лошото, към което може да се тръгне, ако няма достатъчно информираност и се тръгне на нови стратегии, означава загуба на време, липса на институционално продължение но дотам, докъдето е достигнало българското общество и професионалната гилдия, а това е важно за България.

господин председател! Уважаеми колега Татарски, в моето изказване аз не казах, че ще бъде провален този заем, а казах: дано не бъде провален, както други заеми, които в много по-ранен период от промените в България сме взимали и не сме постигали целите. Така че в този смисъл искам да Ви коригирам. Що се отнася до Закона за водите, господин Михалевски каза нещо, аз ще добавя. Водната стратегия на България предвижда да има три закона, които да регулират отношенията в тази сфера: единият е за управление на водите; единият е за водния регулатор и в третия е записано: „За собствеността на ВиК-системите”. Не успяхме досега да изготвим третия закон така, както беше замислен в стратегията. Приехме тези изменения, които Вие казвате, че не са добри. Те не подменят необходимостта от този закон и това е ваша задача днес. Те решиха един конкретен въпрос. Това е, както казах в самото начало, всеки отделен проект да се вижда като част от едно цяло. Цялото е територията, на която действа едно ВиК, една водна асоциация. Това беше препоръчано от Европейската комисия и това беше условието да не прекъсват средствата по оперативната програма. Ако има нещо да се донадстроява правете го. Но това, повтарям, не беше едно окончателно решение на проблема за собствеността на ВиК-системите. Така че Вие, като председател на тази комисия, носите оттук нататък отговорността за довършването на този законодателен процес. Трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика. Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин Михалевски, господин Божинов! Да, необходима е дискусия и ние ще я проведем. Ще направим така, както трябва, за да станат наистина и действията ни, и законът такива, каквито трябва. Да, тези промени в закона са добри, но недостатъчно, защото … И не съм съгласен с Вас, господин Михалевски, тези язовири не са обект на този закон. Това е лошо. Те са водоземни съоръжения. Законът в сегашния си вид третира довеждащите тръбопроводи, които преминават през няколко общини и наистина там въпросът е решен, да кажем. Но за другите – водоземните съоръжения, които обслужват няколко общини или области – този въпрос не е решен. решен. Наистина е необходима задълбочена дискусия и стратегия, но не по начина, по който тя досега се води. Наистина – десет години, колеги, десет години

Закривам дебата. Уважаеми народни представители, подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-14, внесен от Министерския съвет. Моля народните представители да гласуват.

Предложението е прието

и в този дебат не се направиха абсолютно никакви предложения относно този законопроект предлагам на основание чл. 70 от нашия правилник да разгледаме законопроекта и на второ гласуване. Има ли обратно предложение? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение от народния

Желания за изказвания? Няма. Закривам дебата. Поставям на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-14, внесен от Министерския съвет. Моля народните представители да гласуват.

Ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз вчера направих една процедура с аргументи, които явно не бяха чути, поради това че вече беше към 13,35 ч., и умората беше много голяма. Сега ще се опитам да се аргументирам за моето процедурно предложение, което е – да не разглеждаме този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Прощавайте, но това вчера го гласувахме – за отлагане на разглеждането. Вчера беше прогласувано по Вашата процедура. Тук всички имаме спомени, имаме съответно и стенограма. РАМАДАН АТАЛАЙ: Господин председател, ще Ви помоля да не ме прекъсвате, защото с това не ставате по-умен. Изслушайте ме, ако евентуално има нещо, което е против правилника, тогава вземайте отношение, защото Вие сте един от нас. Аз така като гледам, има много по-достойни в редиците на ГЕРБ да заемат Вашето място, така че ще Ви помоля да не ме прекъсвате.

Ще се аргументирам с тяхното писмо. Те казват: „Днес България разполага с модерен европейски закон, според който на 1 юни 2010 г. ще влезе в сила пълна забрана за тютюнопушенето на закрити обществени места. Това ще бъде най-добрият, дългоочакван подарък за децата и подрастващите на България, които в този момент са изложени на постоянен тютюнев гнет. По данни от Световната здравна организация децата в България са сред най-тежко пострадалите от цигарен дим на европейския континент…” Благодаря Ви. Времето Ви изтече. Вие не направихте никаква процедура. Преминаваме към доклада на Комисията по здравеопазването. Моля, заповядайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с: „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по здравеопазването относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №054-01-12, внесен от народния представител Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010г. На свое редовно заседание, проведено на 11 март 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от народния представител Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари На заседанието присъстваха проф. Мила Власковска – заместник–министър на здравеопазването, господин Благой Рагин – председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации. От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител госпожа Десислава Атанасова. Тя информира членовете на Комисия по здравеопазването, че законопроектът урежда въвеждането на изключения за допускане на тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения в някои някои закрити обществени места – ресторанти, заведения и други, като се предлага с наредба да бъдат регламентирани условията и редът, техническите характеристики, изискванията за вентилация и начинът за обозначаване на помещенията, в които може да се допусне тютюнопушене. В редица държави – членки на Европейския съюз, се допуска по изключение тютюнопушене в някои обществени места при различен режим на обособяване на самостоятелни помещения. С предлаганото допълнение на чл. 56 от Закона за здравето се определя пълна забрана за тютюнопушене в определени категории закрити обществени места, като училища, звена за извънкласни форми за обучение, школи, кръжоци, клубове, висши училища, интернет клубове и културни учреждения. Забраната ще се отнася и за помещения в обекти за производство и търговия с храни, в които се извършва съхраняване, подготовка, производство, приготвяне и търговия с храни, без залите за консумация на място. Професор Мила Власковска, заместник–министър на здравеопазването, представи становището на Министерството на здравеопазването, с което се подкрепя внесеният законопроект за изменение и допълнение на чл. 56 от Закона за здравето. Професор Власковска допълни, че Министерството на здравеопазването ще работи за осигуряване на ефективни мерки за гарантиране високо ниво на здравна защита на всички граждани на и предпазване от излагане на тютюнев дим, а в дългосрочен план – и за въвеждане на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха препоръки за включване на допълнителни обекти в категорията на закритите обществени места с пълна забрана за тютюнопушене, като например спортните зали. Беше направено предложение за обсъждане на изискване за обособяване на равностойни по големина помещения за непушачи в закритите обществени места, в които се допуска тютюнопушене. От своя страна народният представител Петър Петров информира членовете на Комисията, че според проведени изследвания в различни страни забраната за тютюнопушене на закрити обществени места не е оказала отрицателно влияние върху хотелиерството, ресторантьорството и туризма, като в редица случаи е довела до увеличаване на оборота на заведенията и нарастване броя на издадените лицензии за откриване на заведения. Господин Благой Рагин, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, изрази подкрепа за законопроекта, като добави, че въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене в закрити обществени места в настоящия момент би довело до задълбочаване на икономическата криза в страната и увеличаване броя на безработните лица. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” - 11, „против” - 2, „въздържали се” - 3, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от народния представител Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от народния представител Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.”

на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от народния представител Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010 г. На заседанието присъства госпожа Веселина Мандаджиева – началник отдел в Министерството на здравеопазването. От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител господин Иван Иванов. Той посочи, че със законопроекта се урежда въвеждане при спазване на нормативно определените изисквания на изключения за допускане на тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения в някои закрити обществени места ресторанти и други, като се предлага с наредба да бъдат регламентирани условията и редът, техническите характеристики, изискванията за вентилация и начинът за обозначаване на помещенията, в които може да се допусне тютюнопушене. В редица държави – членки на Европейския съюз, се допуска по изключение тютюнопушене в някои обществени места, при различен режим на обособяване на самостоятелни помещения. Целта на разглеждания законопроект е обусловена от необходимостта за подкрепа на туризма, като едно от основните пера в нашата икономика и на отглеждането на тютюн, като един от традиционните отрасли в земеделието. Госпожа Фидосова посочи, че с предлаганото изменение на чл. 56, ал. 2 от Закона за здравето за първи път в закон, а не в подзаконов нормативен акт се определя изрично пълна забрана за тютюнопушене и не се допускат изключения от нея в следните категории закрити обществени места училища, звена за извънкласни форми за обучение, школи, клубове, висши училища, интернет клубове и културни учреждения. Забраната ще се отнася и за помещения в обекти за производство и търговия с храни, в които се извършва съхраняване, подготовка, производство, приготвяне и търговия с храни, без залите за консумация на място. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа на законопроекта, като направиха следните редакционни бележки и предложения: 1. В § 1, т. 3, в новата ал. 4 думите „могат да бъдат определени” да се заменят със „се определят”. 2. Да се посочи, че законът влиза в сила от 2 юни 2010 г., както и да се възложи на Министерския съвет да приеме в този срок наредбата по чл. 56, ал. 5 за условията и реда, техническите характеристики, изискванията за вентилация и начина на обозначаване за помещенията, в които може да се допусне тютюнопушене. 3. Да бъде уреден редът и начинът на обозначаване на заведенията за пушачи и на заведенията за непушачи. Въз основа на проведеното обсъждане и гласуване при следните резултати: „за” – 14, „против” – 3, „въздържали се” – 2, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от народния представител Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Инициативата за изменение и допълнение на Закона за здравето в частта, касаеща пълна забрана за тютюнопушене в закрити обществени помещения, е инспирирана от общественото неодобрение, което породи тази прибързана и крайна мярка. Последните данни на Министерството на здравеопазването показват, че 44 на сто от пълнолетните граждани на България са пушачи, което поставя страната на едно от предните места по разпространение на тютюнопушенето. Това, уважаеми колеги, превръща въвеждането на пълна забрана в трудна и напълно неизпълнима задача относно упражняване на ефективен контрол върху спазването й. подкрепа на казаното ще Ви посоча резултати от национално представително проучване на НЦИОМ, проведено през м. март тази година. Тридесет и шест на сто от участниците в него са декларирали, че пушат, а 62%, че са непушачи. Според данните 88% от пушачите смятат пълната забрана за нереалистична, а 77% от всички анкетирани допускат, че частичната забрана също трудно може да бъде ефективна.

за новата поправка в Закона за здравето, а именно практическата невъзможност за ефективен контрол върху забраната и подкрепа за българската икономика. На всички е известно, че туристическият бизнес е едно от основните пера в нашата икономика и в условия на криза, уважаеми колеги, е меко казано недалновидно да го затрудняваме допълнително със забрани, водещи до отлив на клиенти. Затова е необходимо да приложим по-гъвкаво и балансирано законодателство по отношение забраната за тютюнопушене. Държа да подчертая, че предлаганите промени касаят само и единствено заведенията за развлечения – кафенета, ресторанти и нощни клубове. Пълна забрана за тютюнопушене и сега действа в обществените и административни сгради, в училищата, в детските заведения, в болниците и в обществения транспорт. С предложеното допълнение на чл. 56 от Закона за здравето се определя категорична забрана в определена категория закрити обществени места, включително помещения в обекти за производство и търговия с храни. Предлаганите промени целят да предоставят на заведенията за развлечения, които, нека не забравяме, се посещават само по желание, възможността да посрещат както непушачи, така и пушачи при спазване на определени изисквания. Ако във всяко заведение бъде поставен разяснителен надпис за правилата относно тютюнопушенето, то всеки потенциален клиент би могъл да направи своя информиран избор и да реши дали да посещава дадено заведение Предлагаме също така да бъде разрешено пушенето в обособени закрити помещения, но при задължителното им обозначаване като такива и при стриктно спазване на определените изисквания. Ще припомня, че в редица държави - членки на Европейския съюз, се допуска тютюнопушене в закрити помещения при определени условия. Реално пълна забрана съществува единствено в Ирландия и във Великобритания, в 7 други страни – Италия, Малта, Франция, Швеция, Финландия, Латвия, Словения и Холандия, приеха възможността да бъдат установени зони за пушене в барове и ресторанти. Гърция, която е шампион в областта на тютюнопушенето, ще въведе забрана за тютюна от 1 юли в обществените места с възможност да бъдат резервирани зони за пушачи. В тази посока е и нашето предложение за създаване на нова ал. 4 в чл. 56 – в заведенията за развлечения с по-голяма площ от 100 кв. м да могат да бъдат обособени самостоятелни помещения за тютюнопушене, като общата площ на помещението, в която не се допуска тютюнопушене, е преобладаваща спрямо общата площ на цялото заведение. Ако заведението е по-малко от 100 кв. м, собственикът да има право да избира дали ще допуска или не. С Наредба на Министерския съвет ще бъдат определени условията, редът, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и обозначаване на помещенията. Преди да завърша, бих искал да отбележа, че в бъдеще би могло да се работи в посока на въвеждане на пълна забрана за пушене в закрити обществени пространства като мярка за борба с тютюнопушенето, но на този етап борбата с вредния навик не може да бъде спечелена единствено с въвеждане на пълна забрана. По-ефективно би било инвестирането в мерки за превенция на тютюнопушенето, в провеждането на информационни и разяснителни кампании. В цитираното от мен по-горе социологическо проучване е посочено, че 54% от от анкетираните гледат на провеждането на национална информационна кампания срещу тютюнопушенето като на необходимо условие за успешно налагане на пълна забрана в бъдеще, 48% от пушачите също са склонни да приемат бъдещата пълна забрана след кампании за вредата от пушенето. Световният опит, колеги, показва, че потреблението намалява не толкова поради рестриктивни мерки, а поради промяна в отношението към тютюнопушенето, което от своя страна се постига с продължителни и методически информационни кампании. Благодаря Ви. (Реплика

Аз дълбоко се съмнявам, че някой политизира този въпрос, защото пушачи и непушачи има навсякъде. Аз даже казах на един човек, който уважавам и с когото съм от дълги години в политиката, че ще говоря само за него сега, но той взе, че излезе от залата.

Искам да кажа следното. Аз съм съгласен с господин Иван Иванов, че ние не можем да наложим със сила и с рестрикции едно отношение към такова сериозно обществено явление, каквото е тютюнопушенето на хора, които не желаят да го направят.

Готов ли е да застане на неговото място, така както прави толерантният европеец и да каже: „Аз не мога да причинявам вреда на чуждо здраве!”. Защото в това се състои проблемът. Той даже не е проблем „пушач/непушач”. Той е проблем на толерантността. Българинът става ли толерантен след промените, след като влиза в Европа, става ли алтруистичен, става ли човек, способен да влезе в кожата на другия и да каже: „Аз не бива да причинявам вреди на този, на другия човек до мен!” Става или не става? Ако си истински европеец, ако искаш да бъдеш истински европеец, не можеш да заставаш в положението на човек, който съзнателно наврежда на здравето на другия до теб. За себе си решавай както искаш, но откъде накъде ти ще решаваш заради мен? Знаете ли, господин Иванов, че аз не влизам в Парламентарната група на Синята коалиция? Знаете ли го това? Защото вътре се пуши!

Може ли ние да не можем да работим заедно, защото единият има страст – не, не защото има страст, а защото не иска да се съобрази с другия до него? Как така, как така няма да се съобразяваме един с друг? Аз съм готов да се съобразя с всеки един от вас, а Вие не сте готови да се съобразите с мен, колеги! Много съжалявам, че излязоха точно тези хора, които аз обичам на всичко отгоре, и наистина искам да решим този въпрос през ценностите, да минем оттам, през това да стигнем до този път – ние трябва да разберем, че една нация, която е безогледна, която е склонна да влезе в чуждото пространство, която не иска да се съобрази с другия човек, няма да бъде европейска нация! Това е целият проблем. Сега, вярно, написали сте го в закона - вместо „пълна забрана”, сте изписали нещо, което е очевидно – аз не знам кой пуши в детски градини например?! Опитали сте се да се измъкнете, да го облечете в някаква политическа популистка обвивка, но нищо не постигате!

Командира в кавички, дето ще ни налага!?”. Но това е практика на цивилизованите страни, това е практиката на Европа. И не е вярно това, което Вие казвате – всички знаем, че не се пуши. Няма да загубим от това нещо.

по този ключов въпрос – въпросът за толерантността, за влизането в кожата на другия, в обувките на другия човек, да почувстваш другия човек до себе си и да кажеш: „ Няма да правя това нещо”, аз искам колкото се може

комисията гледахме законопроекта, там дойде един много прилично изглеждащ човек и каза: „Аз съм шеф на Асоциацията на ресторантьорите. Не съм пушил, никога в живота си не съм слагал цигара в устата си и семейството ми не пуши, но Ви моля да приемете тази поправка по простата причина...” и веднага даде пример с Македония, където 30% от дребния ресторантьорски бизнес веднага са фалирали. Аз лично пуша от време на време, в ресторанта обикновено не пуша, вкъщи не пуша и т.н., пуша само в парламента – това е отделен въпрос. (Шум, смях, оживление.) Мисля, че трябва да спазваме културното моделиране на отделните нации, а не да ги натискаме!

България обикновено законите не се спазват. И този закон няма да се спазва. И да приемем, и да не го приемем – категорично според предложението на господин Костов, то няма да се спазва. Защо да го приемем?! Това, първо. Второ,

Това, което иска господин Костов, може да стане, но не може да стане веднага. Такъв е смисълът на тази поправка. Благодаря Ви за вниманието. Моля за ред в залата!

от КБ.) Онези, които продължават да насаждат този мит, би трябвало да си вземат поуки от днешното заседание! Що се отнася до този въпрос, абсолютно цивилизовано е всеки да се съобразява с всекиго! Аз се заричам тук, от тази трибуна, че ще се съобразявам с всеки, който не желае да се пуши в нашата стая, както се съобразявам навсякъде. (Ръкопляскания.) Искам да кажа още нещо. Като човек, който е с претенция да бъде свободомислещ, просто не искам със закони да ми се казва какво да правя и какво да не правя! От тази гледна точка смятам, че когато една държава попечителства над мен, без да ми осигурява серия други услуги,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Костов, с всичкото ми уважение към Вас, ще ми позволите да не се съглася, че българският народ е нетолерантен.

ако има нетолерантни, затова в този законопроект, в тези промени изрично е предвидено точно да бъде обозначено къде се пуши и къде не се пуши, за да могат непушачите да влизат в заведения, където не се пуши, а в големите заведения е предвидено да има твърди прегради с минимум 51% от помещението за непушачи. Ако има нетолерантен при пушачите, той ще пуши в съседното помещение. Искам да ви уверя, разбрали сме се с колегите, защото между нас

Благодаря Ви, господин председател. На първата реплика няма да отговоря, защото не беше отправена към мен. На

това, което очаквам от вас”. Това е сериозен аргумент. Но това не е аргумент в пространството, в което аз поставих този въпрос. Аз го поставих между хората – вътре, долу, между нас. Това не е въпрос между държавата и вас, законодателите, в момента. Той е въпрос между нас – непушачите, и вас – пушачите. Това е наш спор. Забележете, в това взаимоотношение нетолерантни са пушачите, а не непушачите, защото ние не навреждаме на вашето здраве, не навлизаме във вашето пространство. В този случай ние сме потърпевшите. Въпросът е между нас и вас. Мисля, че така трябва да гледаме на този законопроект, а не дали държавата е коректна към своите граждани, има ли право или няма. няма. Господин Димитров, не съм казал, че българският народ е нетолерантен. Аз казах, че част от българския народ и то част от пушачите, защото една част от пушачите – радвам се, че тя става все по-голяма, става все по-толерантна към непушачите. Виждал съм хората как си гасят цигарите, съобразяват пред децата, как в никакъв случай не си позволяват да пушат пред малки деца, виждал съм тези неща. Знам и друго, знам че самите пушачи, значителна част от тях биха желали да има такова ограничение,

Така каза, така беше, свидетели са ми всички колеги. Това са хора, които разбират, за разлика от нашата Здравна комисия, която не разбира това нещо. Хората разбират по-добре, отколкото Здравната комисия на парламента, която застана зад този закон. Хората си дават по-ясно сметка, госпожо Атанасова, отколкото Вие си давате сметка като човек, който изложи това становище, което не Ви прави чест в никакъв случай, защото все пак вие сте Здравна комисия, би трябвало да защитавате интересите от гледна точка на здравеопазването, а не от гледна точка на някаква криворазбрана партийна дисциплина. Хората разбират това нещо и проявяват толерантност. В този смисъл не можете да ме упреквате. Искам да кажа искам това да става колкото се може по-бързо, колкото се може по-бързо пушачите да влизат в положението на другия, да станат толерантни и истински европейци!

хора, които по определен начин са в конфликт на интереси относно обсъжданата тема, са длъжни да декларират това. По този повод аз отправям въпрос към господин Емил Димитров: дали това е вярно, което

а освен това е бил и председател на Асоциацията на производителите и търговците на тютюн. Ако това е вярно, господин председател, аз искам господин Димитров да декларира,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

защото, както и много мои колеги от парламентарната група, съм син на тютюнопроизводители. По-голямата част от моето семейство продължава да се изхранва от тютюна, но ще направя изказване против законопроекта,

Точно защото именно по отношение на този законопроект и по отношение на въпроса с така наречените права на пушачите е абсолютно приложим принципът, който днес трябва да приемем за аксиома: „Моите права свършват там, където започват правата на другия”.

принципа, че никой няма право да уврежда здравето на другия. Уважаеми госпожи и господа, предлагам, стъпвайки именно на разбирането, че не може да позволим права, които газят правата на другите, предлагам всички, които имат нагласата да подкрепят този законопроект, да преосмислят позицията си и българският парламент консенсусно да отхвърли този законопроект. Това ще бъде един европейски акт на Четиридесет и първото Народно събрание на европейска България! Аз не пуша от седем години и в групата съм известен като един от най-толерантните непушачи. От днес отказвам да бъда толерантен по отношение на моите колеги-пушачи. И в това отношение, без грам ирония или закачка, не виждам нищо лошо по този признак господин Костов да си продължава да си остава и Командир! Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин правилно четете вестника. Там пише „бил е”. Преди да вляза в парламента съм напуснал тези фирми. Всичко това е отразено коректно в декларацията ми за конфликт на интереси. Когато дойде време и ако реша да се изказвам по въпроса, бъдете сигурен, ще декларирам всичко точно от трибуната. Благодаря. Заповядайте, господин Пантев, имате думата за изказване. Господа! Тази дискусия стана по-гореща, отколкото по влизането ни в НАТО! По-рано пушеха онези, които нямат характер. Сега пушачи са онези, които имат характер, които не се влияят от тази наистина разюздана и почти брутална антитютюнева пропаганда, но все пак с болка на сърце и с лула в ръце ви казвам, че трябва да подкрепим този закон. Пушачи, гласувайте за него и си пушете вкъщи!

Така че предложението е да прекратим този дебат и да го минем за другата седмица. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин Желев, не можем да прекратим дебата. Има точно 1 минута и 30 секунди и това е на първо четене.

разбрахте, нали разбрахте смисъла на това, което казах?! Така че не подкрепяме този закон – ние, пушачите, поне в мое лице. Това беше обяснението. Извинявам

Беше направено процедурно предложение дебатът да продължи в следващата работна седмица, в сряда. Моля народните представители